da nije uvijek sve potrebno rješavati kroz stegovno djelo, jer ima ljudi koji jednostavno zbog nekog nedostatka ne mogu to obavljat. Onda smo na to dobili napad od udruge sudaca i Vrhovnog suda, dakle od iste te sudbene vlasti. Ali je to prijedlog koji je dobar i koji smo prihvatili, dakle on je pred vama. Znači Državno-sudbeno vijeće isto ono tijelo koje može nekog razriješiti ili imenovati sucem će procijenit da li ga treba poslat na procjenu liječničke sposobnosti. Ako se sudac to odbije napraviti to je razlog za razrješenje i to je tako postavljano i jasno nema izvršne vlasti u tome, isključivo odlučuje DSV, dakle isto ono tijelo koje ih imenuje i razrješuje. Pa zašto mu onda nedat i ovu ovlast koja je puno manja od ovih, da kažem dvije najveće ovlasti. Druga stvar, dosta smo pričali i povezano je sa prethodnim zakonima ali prvenstveno Zakon o sudovima, jačanje odgovornosti predsjednika suda, mi uvodimo 3 nove osnove za razrješenje. U praksi vidjeli smo i naša inspekcija je vidjela, puno puta vi zapravo nemate izbora jer nema elemenata za razrješenje a mi mislimo da bi trebalo bit, jer situacija nije bila dobra. E sad ih ovdje uvodimo 3 nova. I ono što je vrlo važno, dakle preciziramo da su to obavljanje poslova sudske uprave protivno propisima, nepoduzimanje mjera iz ovlasti predsjednika za učinkovit rad, to se prvenstveno odnosi na stare predmete i neostvarivanje programa izloženoga u postupku imenovanja na dužnost predsjednika suda. E to je ono što je vrlo važno, jer u ovim zakonima se provlači i to je ono što smo već stavili i što ste podržali, to je da će budući predsjednici sudova izlagat svoj program, mi ga planiramo napraviti javnim, zašto ne vidjet tko je što rekao da će napravit. Ministar pravosuđa će dat mišljenje na to, a isto tak ćemo nazirat provedbu, ako ne bude tražit ćemo razrješenje. Dakle, postoji naravno uvijek objektivni razlozi, možda nije bilo sredstava, ali ako ne postoje objektivni razlozi da zašto netko nije ispunio program onda je, postoji kontrolna godina, znači slijedeće godine ili si napravio ono što si rekao da ćeš napravit ili nisi. Ako nisi i nema objektivnih razloga tražimo razrješenje. Dakle, to je izuzetno važna novost i povezana s onim davanjem mišljenja o kandidatu i o programu. se, siguran sam da će biti dobar alat, naravno trebat će nam vremena dok ga uspostavimo. Ja ću vam reć, mi ovdje pričamo i ovo su sve dobri elementi, ali mi u ovom trenutku imamo dvoje ljudi u pravosudnoj inspekciji, na sve sudove i suce koliko ih ima, samo dvoje. Takva je situacija, imat ćemo vrlo skoro više jer smo raspisali jedan interni natječaj. Evo očekujemo sudce da će nam se javiti na to pa da ćemo popuniti tu pravosudnu inspekciju, jer to nam je bitno za ovo reguliranje. Tu mogu biti samo suci. I sljedeće što mislimo da je vrlo važno, to je transparentnost u postupku imenovanja, kroz dva elementa. Ovdje su čak bili u Saboru prijedlozi da se, znate onaj čuveni intervju gdje se dobiva 20 bodova, pa su bili prijedlozi da se poveća broj bodova na intervjuima, bili su prijedlozi da se drastično smanji. Mi smo odlučili zadržati isti broj bodova, ali se mora obrazložit zašto je netko dobio određeni broj, jer to je odluka o čijoj zavisi nečija sudbina, netko nije prošao dalje zato što je dobio 4 umjesto 5, pa ajmo vidjet koje je obrazloženje za to. To je, smatramo vrlo važna stvar, također more i samo odluka o imenovanju biti obrazložena, jer obrazloženje je ono što čuva demokratičnost postupka, što smanjuje mogućnost arbitrarnosti. Sljedeće, u praksi nam se znalo dogodit ti premještaji dobrovoljni, jer su samo oni mogući, međutim premještaji gdje vam se sa jednog suda preseli na drugi onda na onom s kojeg je preseljena osoba od ministarstva traži raspis za novo radno mjesto, novo sudačko mjesto. I sad ja pitam predsjednika pa zašto ste ih pustili? E pa tako je to bilo itd. , ne sad su ovdje kriteriji za premještaj. Vrlo važno, transparentno znat će se zašto netko ide od nekud, da li su to obiteljski razlozi, da li su to poslovni razlozi itd. I završno, ono o čemu se ponovno, a po meni bespotrebno, ja zbilja ne vidim, jer kad vi gledate izmjene ovog zakona one sadrže, mi ovdje samo prelazimo razlike u čitanjima, sjetite se što smo imali u prvom čitanja, one su zbilja bitne i velike. I onda od svega toga mi dođemo na raspravu o imovinskim karticama. To je sve što se ovdje u ovom zakonu govori, imovinske kartice, pa to je apsurd. Imovinske kartice su u dosadašnjem zakonskom rješenju javne, dakle mi nismo uvali javnost nečega što nije postojalo do sad, nismo ni izmislili imovinske kartice da one nisu postojale, one postoje, piše javne su. Samo u praksi one nisu bile javne. I ono sve što smo napravili, rekli smo da ih sve moramo u roku od 8 dana dostavit na zahtjev. To nije obrazloženi zahtjev jer smo htjeli izbjeći sadašnju situaciju prema kojem se pod zakonskim aktom zapravo uredio način sa sto nekakvih razloga, ograda itd. da se to u praksi teško provodi. Ovdje smo rekli osam dana, to je primjeren rok, ali tko ih daje i tko ih čuva, tko ih prikuplja, sudbena vlast naravno da je razlog sigurnosti koji se negdje isticao, pa normalno da će te sve maknut podatke koji mogu ugrozit nečiju sigurnost, pa to im je posao. Oni su i sudbena vlast, dakle to nije intervencija nekog sa strane, mi ovo ostavljamo i dalje u domeni sudbene vlasti ali kažemo napravit ćete nešto u određenom roku. Dakle, evo to su izmjene u odnosu na prvo čitanje, ja se zahvaljujem. Hvala. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ukoliko ne. Počinjem sa raspravom po klubovima. U ime Kluba Hrvatskih laburista Nikola Vuljanić. Izvolite kolega. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, ovih par kolegica i kolega opet u kasnim večernjim satima opozicija hvala zakone vlasti. I slažem se naravno s njima, to ispada valjda u takvo vrijeme, to su svjetska čuda, pa se i događaju u takvim trenucima. Četiri dobre stvari se događaju u ovom prijedlogu zakona, jedno i prvo i čini mi se najznačajnije po mom mišljenju je poboljšanje javnosti i transparentnosti, prvenstveno u načinu postavljanja sudaca sa zahtjevom i potrebom da se onaj famozni razgovor koji je bio predmet procijene a ne ocijene da se mora argumentirati. Na tim razgovorima su ljudi prolazili i padali a nije se točno znalo zašto, da li zbog toga što su nemušti ili zbog toga što nisu naši. Ako će se to morati argumentirat tako da bude razvidno svima, taj problem bi se barem u većem dijelu mogu ukloniti. Iste slična je stvar sa javnošću i transparentnošću imovine sudaca. Suci su prevažne osobe i rade prevažan posao u Hrvatskoj, u svakoj državi da bi na njih mogla i smjela padati padati sumnja. Sumnja na suca zapravo poništava njegov rad, zato je ključno da te imovinske kartice budu javno dostupne na način kako to taj dio vlasti odluči ali ne tako da odluči da se to toga ne može doći osim Državnog sudbenog vijeća odnosno da nitko drugi ne može do toga doći. To ne mogu reći jer ti isti ljudi ne rade sa Državnim sudbenim vijećem samo nego rade sa hrvatskim građanima, odgovorni su isto tako preko svog državnog sudbenog vijeća i hrvatskim građanima kao što smo svi odgovorni njima. Zato i njihova imovina treba biti jednako transparenta kao i imovina svih javnih državnih i sličnih dužnosnika. Drugi aspekt je racionalnost. Zakon pokušava malo po malo, korak po korak, racionalizirati određene stvari koje su još dosta loše bile poprilično neracionalne primjerice zapošljavanje sudaca bit će moguće prema ovom prijedlogu samo po planu, dakle nema zapošljavanja od danas do sutra, nema zapošljavanja zato što sam ja dobar sa ministrom ili nekim u državnom sudbenom vijeću nego se zapošljava po određenom planu koji se odnosi na određeni način i izvan toga nema. O premještajima je ministar zapravo rekao gdje su se neracionalnosti sakrivale. Ja bih htio naglasiti to da zahtjev za premještaj se ocjenjuje prema potrebama, dakle prema potrebi suda, naravno i prema potrebi suca obiteljski i slični razlozi ali i prema zaslugama. Ovo je jedan od rijetkih primjera zakonskih akata u RH gdje se eksplicite naglasak sa …/Govornik se ne razumije./… dakle sa prosječnosti, sa jednakog gledanja na sve stavlja na meritokraciju. Dakle na čovjek treba nešto između oštro pored svih drugih razloga koji postoje. Čovjek treba nešto i zaslužiti, tj. ne može se nekakav zahtjev odobriti sucu koji čitav svoj radni vijek ili dobar dio radnog vijeka zabušava, vraćaju mu se predmeti, poništavaju mu se presude i sad mu sustav treba ići na ruku u trenutku kad si on nešto poželio ili treba. E pa tako ne može. Treći aspekt je mogućnost razrješenja predsjednika suda. Dobro je da se to razrješenje ne provodi po istom postupku kako se razrješuju suci jer predsjedništvo suda nije sudačka funkcija, to je upravna funkcija, administrativna, upravna, sudsko-upravna kako god hoćete ali nije sudačka. Prema tome nema nikakvog rezona da se istim postupkom provodi razrješenje suca i razrješenje predsjednika suda i to je predlagatelj dobro uočio. Po prvi puta je predsjednik suda odgovoran za kompletno funkcioniranje suda, i za zakašnjenja i za ažurnost i za za uspješnost i za sve skupa što i jest njegova funkcija. Dobro nominalno je i on dosad bio odgovoran za to kao čelni čovjek suda ali nije bilo sankcija ako ništa nije napravio. Eto Bože moj nisu ga slušali pa nije ništa napravio. To se sad mijenja. Još jedna stvar koja mi se dopala, stalno o stvarima koje mi se dopadaju, administrativna šutnja kod imenovanja predsjednika suda, ako ministar ili Državno sudbeno vijeće u određenom roku, čini mi se da je 30 dana ne da svoje mišljenje o prijedlogu za predsjednika suda, računa se da je mišljenje pozitivno. To načelo je jedno od dobrih demokratskih načela koje bi se trebalo provuć kroz brdo hrvatskih zakona, onih gdje nas administracija, uprava, ministarstva svejedno već tko štopa mjesecima, štopa godina u nekakvim pametnim poslovima jer eto oni imaju vremena donijeti rješenje. Rok nakon koga se predmnijeva da je rješenje pozitivno je odlično rješenje, odlično za I 4.aspekt je dobro nije to zapravo stegovna odgovornost nego mogućnost da se suca šalje na liječnički pregled. Znamo svi primjera ljudi koji rade u sudovima bolesnih nažalost, nema nikakvog načina da predsjednik suda ili bilo tko drugi do sada utječe na njih. Ovakva jedna odredba omogućila bi, ne mogu grubo je reći da se riješi takvih ljudi ali da ih se makne sa posla koji ne mogu obavljati. Molio bih jedino ako je ikako moguće amandmanom Vlade ili bilo kako da se u člancima 12.i 16.riječ svojstva promijeni u riječ sposobnosti. I ministar je ovdje govorio o sposobnostima koje će se ispitivati. Radi se o sposobnostima, svojstva imaju tvari. Metali imaju ovakva svojstva, nemetali onakva, ljudi imaju sposobnosti i one se ispituju na tom liječničkom pregledu. To nije problem pretpostavljam. Kršenje kodeksa više nije stegovni prekršaj. Možda je to dobro jer kodeks nije zapravo kodeks nije nekakav akt zakonski čiji prekršaj bi trebao izazivati sankcije, ali ako je to tome postoji li još koja funkcija za taj kodeks? Dakle ako njegovo kršenje ne predstavlja stegovni prekršaj, kakav prekršaj onda predstavlja kršenje kodeksa? Pretpostavljam nikakav, ne postoje drugi prekršaji. Pa možda bi bilo dobro razmisliti da se kodeks u takvom smislu jednostavno makne. Naravno, klub Laburista podržat će zakon kao što se vidjelo iz diskusije.

znači transparentno i javno smjenjivanje sudaca isto kao transparentno, da se zna zbog čega su suci postavljeni, zbog čega će suci eventualno biti smijenjeni. Jedna od vrlo važnih stvari koja po govoru ministra koji je rekao da ne zna zbog čega je takav … izazvala ona odredba zapravo koja je već prije postojala a to je imovinska kartica. Pa lako je trpiti zakon koji nitko nije poštivao. Sada najedanput suci trebaju poštivati zakon. pa zamislite si vi tog bezobrazluka kada sudac treba poštivati zakon. šta si sve saborski zastupnici umisle čak i ne izmišljaju novu odredbu zakona nego samo kažu dajte ajmo primjenjivati ovaj zakon. Svi oni koji su stekli novac radom, nasljeđem, igrama na sreću ili dobrom ženidbom, nemaju straha. Ne znam zbog čega bi se trebali plašiti. Nitko nema ništa protiv dobrostojećih sudaca. Zbog čega? Nismo društvo koje želi siromašne ljude. Ali imamo sasvim sigurno protiv onih sudaca koji su se obogatili, a za to nemaju pokriće u poreznoj kartici. E oni trebaju predočiti tu poreznu karticu na način kao što je ministar prije obrazlagao normalno da se to ne može zloupotrebljavati. Prema tome, slažem se s vama kada ste rekli da podržavamo ovaj zakon. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. U ime kluba SDP-a Vesna Fabijančić-Križanić. Izvolite kolegice. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je Konačan prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom treći u nizu za koji smo svi unisono suglasni da radi izuzetne poboljšice u našem pravosudnom sustavu. I mislim da je nebitno da li se u poboljšanju kvalitete slažemo u prijepodnevnim ili kasnijim večernjim satima ako oni na ovako kvalitetan način zadiru u jedan važan segment i stup društva kao što je pravosuđe. Zakon o Državnom sudbenom vijeću donesen 2010.godine bio je značajan iskorak u demokratizaciji sudske vlati. Naravno to se sve skupa događalo u procesu ispunjavanje uvjeta za zatvaranje poglavlja 23., kada kada je to da pojednostavljeno kažem konsekventno sprovedeno načelo da su suci ti koji biraju, unapređuju i kažnjavaju suce. Time je sudstvo steklo zakonodavni imunitet od utjecaja izvršne vlasti, a dvije izmjene zakona o Državnom sudbenom vijeću tijekom 2011.također su bile na tragu ispunjavanje uvjeta za zatvaranje poglavlja 23. Prvom izmjenom u 2011.godini riješila se nadležnost odlučivanja o imunitetu sudaca, inkompatibilnost u obavljanju radnji člana u Državnom sudbenom vijeću u postupcima kada su kandidati ili suci srodnici, bračni drugovi u odnosu skrbnika posvojitelja ili kao i postupak ocjenjivanja kandidata kada bi se na taj način osigurao kvalitetan izbor. Dakle te prve izmjene bile su na tragu jačanja neovisnosti sudbene vlasti, spriječile su mogućnost sukoba interesa i otvorile preduvjete da izbor bude što kvalitetniji. Druge izmjene Zakona o Državnom sudbenom vijeću bile su isto tako razlog ispunjavanja uvjeta za zatvaranje poglavlja 23., a išle su u pravcu racionalizacije sudovanja i ostvarile mogućnost privremenog rasporeda sudaca iz jedan u drugi sud kada postoji potreba zbog povećanog priljeva Ova treća izmjena Zakona o Državnom sudbenom vijeću je sukladna obvezana Republike Hrvatske preuzetima u procesu praćenja i izvršenja njenih obveza nakon privremenog zatvaranja poglavlja 23. Zbog obavljanja dužnosti predsjednika Državnog sudbenog vijeća ili člana Državnog sudbenog vijeća sada se stvara zakonodavni okvir za smanjenje opsega obavljanja njihove sudačke dužnosti. Smatramo to ispravnim pristupom jer se u protivnom radi o neravnopravnom položaju sa kolegama sucima kada bi imali zadani ravnomjerni opseg obavljanja sudačke dužnosti. Umanjenje obavljanja sudačke dužnosti predsjedniku Državnog sudbenog vijeća za 75%, a članovima za 50% dovodi do ravnoteže između odgovorne i opsežne dužnosti predsjednika Državnog sudbenog vijeća ili člana Državnog sudbenog vijeća i njihove sudačke dužnosti. Isto tako smatramo da ove izmjene dovode do veće transparentnosti postupka premještaja sudaca i izbora sudaca. Kao što je transparentno i mjerljivo bodovanje kod izbora sudaca tako je uvođenje obveze obrazloženja broja bodova dobivenog na razgovoru zasigurno na tragu transparentnosti izbora. Među samim sucima bilo je puno negodovanja oko broja bodova koji su pojedini kandidati dobivali na osnovi intervjua, a isti nisu bili obrazloženi, pa samim time niti mjerljivi. Sankcioniranje nerješavanja predmeta po redoslijedu njihova zaprimanja na sudu kako je to riješeno Zakonom o sudovima također podržavamo jer je to svakako na tragu rješavanja kako starih predmeta tako i na tragu rješavanja složenijih predmeta te izbjegavanje da se statistika ostvaruje biranjem lakših predmeta. Uvođenje novine da se u slučaju sumnje na trajni gubitak sposobnosti obnašanja sudačke dužnosti sudac dužan podvrći liječničkom pregledu svakako je isto tako na tragu kvalitetnijeg sudovanja. Povećanje ovlasti predsjednika sudova, ali i njihove odgovornosti također je na tragu napora za što kvalitetnijom sudskom vlasti. U prvom čitanju ovih izmjena Zakona o Državnom sudbenom vijeću predložili smo predlagatelju da se na adekvatan način riješi pitanje imovinskih kartica. Zadovoljni smo naravno što se taj prijedlog i usvojio te ovaj konačan prijedlog predviđa da je Državno sudbeno vijeće dužno omogućiti uvid u prijavu o imovini u roku od 8 dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva. Na taj segment ovih izjava bilo je kao što smo čuli i od ministra najviše otpora i o tome se najviše pisalo. A svi smo na istom tragu i svi govorimo o nultoj toleranciji na korupciju, o transparentnosti, slažemo se sa time da i izvršna i predstavnička vlast, a mislim da tako treba biti i u sudbenoj vlasti, bude što transparentnija. Što veća transparentnost, to smo bliži cilju da bilo koji stupanj korupcije ili sukoba interesa bude što manje prisutan. Na neovisnost suca u određenom predmetu svakako neće utjecati transparentnost i vidljivost da li je vlasnik ili suvlasnik neke firme ili trgovačkog društva ili slično. I da na kraju rezimiram, sve što obuhvaćaju ove izmjene i dopune potrebno je da Državno sudbeno vijeće bude samostalno i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj. I zbog svega naprijed navedenog klub SDP-a podržat će ove izmjene. Hvala vam lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime kluba HNS-a Nada Turina-Đurić. Izvolite kolegice. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. HNS će podržati ovaj Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuna Zakona o Državnom sudbenom vijeću. Ja ću se osvrnuti na onaj dio kojeg je u uvodnom obrazloženju naglasio ministar, odnosno na onaj dio koji govori o tome što smo uspjeli promijeniti, odnosno gdje je bilo najviše otpora vezano za izmjene i dopune. Mi u HNS-u smatramo da ničija neovisnost i autonomija pa niti sudaca ne može i ne smije biti pokrivač za eventualno netransparentan rad, za samovolju, za neodgovornost, za neefikasnost. Naravno to ne smije biti ni kod sudova, a niti kod sudaca. Nitko a priori naime ne sumnja, svaka sumnja mora moći biti otklonjena kao što je to za svaku javnu dužnost. Toga smo svjedoci i mi u zakonodavnoj, u predstavničkoj vlasti, znači mi smo sami sebe izložili javnosti, kontroli javnosti. U zadnjih nekoliko godina učinjeni su značajni pomaci u tom smjeru, prema tome isto tako i kod izvršne vlasti, prema tome i sudbena vlast također može i mora moći biti izložena toj procjeni, odnosno javnosti neki podaci moraju moći biti dostupni. Prijedlozi u ovom zakonu su naprosto mehanizmi s kojima se ne ugrožava ničija neovisnost nego dapače, prema našem mišljenju se podiže ugled i čuva se struka i čast većine uglednih sudaca jer kao i u svim strukama tako i kod sudaca činjenica je da većina ljudi vrlo odgovorno i vrlo korektno odrađuje svoj posao. Međutim naravno postoje uvijek i oni koji idu iz raznoraznih razloga protiv svoje struke i protiv onih nekih najboljih uzanci koje bi struka trebala poštivati i to je, ovo sve što se predlaže u ovom Zakonu je jedan dobar put da odvojimo ono što se kaže žito od kukolja što u sudbenoj vlasti i vezano za suce je izuzetno važno jer kroz ove prijedloge koje su u Zakonu o Državnom sudbenom vijeću vraćanje povjerenja građana u suce, u sudove je najvažnije. Vraćanje povjerenja i u toga da su suci najbolji koje možemo imati i koje možemo izabrati, a ja mislim da je to prije svega i u interesu njih samih da tako bude. o transparentnosti imenovanja, o uvidu u njihovo stanje imovinskih kartica njihovih je nešto što će značajno po nama u HNS-u doprinijeti i ugledu samih sudaca. Ovaj prijedlog u zakonu da se uz intervju, odnosno uz bodovanje na intervjuu sudaca da i obrazloženje zašto je netko dobio određeni broj bodova smatramo jednim odličnim novumom jer je to nešto što bi trebali počet primjenjivati ne samo kod sudaca. Voljeli bi to vidjeti i prilikom izbora i za neka druga vrlo važna i odgovorna zanimanja kao što su recimo liječnička zanimanja gdje bi bilo isto jako dobro da znamo zašto je netko upravo izabran na određenu odgovornu dužnost. Cijeli niz znači ovih odredbi koje su vezane za izbor, a gdje je isto ministar naglasio i ovaj prijedlog da Državno sudbeno vijeće može uputiti znači suca na liječnički pregled. Znamo da se svi možemo naći u određenim situacijama kojih ni sami nismo svjesni ili nam naša neka uža okolina na njih ne može iz određenih razloga na naše probleme ukazati, dobro je da u sustavu sudstva DSV može učiniti taj iskorak i uputiti nekoga na liječnički pregled i provjeriti njegove i i fizičke ali i mentalne i sve ostale sposobnosti za obavljanje ovako važne funkcije. Evo i ovaj zakon znači ide u pravcu podizanja kvalitete na korist sudstva, na

Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovaj Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću. Dakle, točno je da je Zakon o Državnom sudbenom vijeću donijet 2010. Naravno, tada kao poseban zakon, međutim evo Državno sudbeno vijeće nekad u sklopu Zakona o sudovima je tijelo koje bira suce i razrješuje već dugi niz godina. Odredbe o njegovom radu i njegove ovlasti rekla bih godinama se cizeliraju, poboljšavaju, izbor se čini, osigurava se sve veća transparentnost ali priča i napisa će bit uvijek. Evo vidim i sad jedan aktualan usprkos toga što smo bodove iz intervjua sveli na 20%, dakle na nešto što se ocijenilo kao ravnoteža u odnosu na onaj apsolutno objektivizirani kriterij pisanog ispita ili ocjena rada sudaca koji su već u sustavu. Evo toliko uvodno, a sad bih rekla da prije svega želim reći da nam je drago jer su mnoge primjedbe istaknute u raspravi u prvom čitanju prihvaćene i ugrađene u ovaj konačan konačan tekst zakona, pa o njima više nećemo govorit. Ono što mislim da je apsolutno dobro da se u ovom zakonu jasno definiralo da položaj sudaca koji su na sudačku dužnost imenovani prije 31. prosinca 2012. godine da ne bi bilo sporno njihovo daljnje napredovanje u karijeri ili premještaji sudaca obzirom da bi se moglo postavit pitanje da oni nemaju državnu školu. Pa je li, obzirom da je do sada bilo zapravo situacija ako sudac prelazi u drugi sud da se mora razriješiti iz jednog suda i imenovat u drugi i bilo bi pitanje može li se uopće imenovat za suca. Dakle, sad je to ovim odredbama ta situacija razriješena. Također je dobro da je uvrštena u zakon ova odredba kojom se čini transparentnim premještaj sudaca kako ministar kaže tzv. dobrovoljni premještaj. Ja zapravo ne znam temeljem čega se on uopće događao, osobno osobno ne vidim nekakav temelj zakonski kako se događao ali dobro. Dakle, ali imali smo i u prethodnim godinama slučajeva da se dovijalo svakojako, da se izabrao sudac, odnosno imenovao u jedan sud, pa je onda završio u petom sudu, a ovaj sud gdje je imenovan je grcao u predmetima itd. Evo mislim da je ovo sad u redu da se ovako premještaj sudaca uredi transparentno kao što je to do sada bilo za državne odvjetnike i već je Državno odvjetničko vijeće to na taj način i i provodilo. Dakle, ono što je bitno, bitno je da se oglasi potreba za sucima, da se oglasi mogućnost premještaja, da se radi lista prvenstva prema svim onim koji žele biti trajno ili ili privremeno premješteni i da se uzima u obzir ispunjavanje njihove sudačke obveze u posljednje dvije godine. Temeljem toga se čini lista prvenstva i postotak ispunjavanja okvirnih mjerila i da se temeljem toga donosi odluka premještaju naravno vodeći računa o potrebama suda i onog sa kojeg se premješta i onoga suda u koji se premješta. Što se tiče stegovne odgovornosti sudaca dobro je kolega Vuljanić postavio pitanje ako ponašanje protivno sudačkom kodeksu za što ima argumenata da je sudački kodeks zapravo skup načela kako bi se trebalo ponašati, ali ako nema apsolutno nikakve sankcije, ako se ne ponaša sukladno tom kodeksu onda je pitanje zašto bi ga se, koja je njegova svrha osim neke ajde instruktivne norme i možda međusobnog uvažavanja ne znam kako bih to rekla. Ali stvarno otvara se to pitanje. Novo stegovno djelo koje je uneseno ovim zakonom je ako se sudac u rješavanju, dakle u Zakonu o sudovima je rečeno da se predmeti moraju rješavati po redoslijedu zaprimanja ako se ne radi o hitnim predmetima, a onda je i stegovna povreda, odnosno stegovno djelo ako sudac u rješavanju predmeta bez opravdanog razloga bitno odstupa od redoslijeda zaprimanja, odnosno ne vodi računa o njegovoj U prvom čitanju sam upozorila na ovo bitno jer je već stipulacija bez opravdanog razloga omogućava da DSV kod odlučivanja o stegovnoj odgovornosti dakle procjenjuje opravdanost tog razloga, a onda ne treba još i bitno odstupa jer se nikada ne zna što je to bitno. Je li bitno 5 predmeta, 10 predmeta, 25 predmeta ali slično imamo odredbu, dakle nije to novina. I u postojećem zakonu kod stegovnih djela također stoji sada da će se pokrenuti osobito stegovni postupak pa kaže jedna odredba ako bez opravdanog razloga broj odluka koje je sudac donio u jednogodišnjem razdoblju je bitno ispod prosjeka u RH. Sad je to ispod broja odluka po okvirnim mjerilima, ali isto i tu se ne zna što je to bitno, jel' to 5%, 10% ili koliko i tko je taj tko će odrediti što je bitno, a kod stegovnih stegovnih mjera, odnosno stegovnih prijestupa bi moralo to biti kao i u kaznenom jasno određeno koje je to stegovno djelo. Također i uvođenje ove nove ovlasti Državnom sudbenom vijeću, dakle da ono može a to je predviđeno dopunom članka 78. postojećeg zakona koji govori o prijedlogu za razrješenje. Dakle, kad se može prijedlog za razrješenje postaviti u slučaju trajnog gubitka sposobnosti za obavljanje sudačke dužnosti kaže ako se radi o oduzimanju poslovne sposobnosti odluka suda o oduzimanju poslovne sposobnosti odluke nadležnog tijela da su tjelesna i duševna svojstva takva da ne omogućuju obavljanje sudačke dužnosti. Očito je ova mogućnost postojala i po sadašnjem zakonu samo se ja to pretpostavljam da je razlog dopune ovoga članka što se zapravo nije znalo tko je taj tko će pokrenuti ocjenu te provjere tjelesnih i duševnih sposobnosti jer se zapravo teško može odrediti tko je poslodavac sucu. Da li mu je to DSV koje ga je imenovalo i ima ga pravo razriješiti ili bi to bio predsjednik suda. Pa vjerojatno što se to u praksi se nije ovo moglo provesti pretpostavljam da je onda i dopuna ovoga članka. Dakle, htjela sam time reći da ovo nije baš neka neka velika novina, da je to na neki način postojalo i u postojećem zakonu samo ovime se omogućuje i faktična provedba. I sad ministre upozoravam na amandman Odbora za zakonodavstvo koji ćete vjerojatno prihvatiti, a vidim da ste u ovoj terminologiji dakle da se podvrgne prosudbi tjelesnih i duševnih svojstava. Amandman odbora je u ovom članku 16. da to bude liječnička prosudba. E, ali upozoravam da onda imate taj izričaj i u članku 12. ne zaboravite gdje se određuje stegovna povreda pa bi tu isto ako prihvatite amandman treba ga uključiti i u ovaj članak da bude jednoznačno. A vidim da se s tom terminologijom tako vrluda i traži se najbolji izraz jer u prvom čitanju jest bila liječnička liječnička pa je izmijenjena iz nekog razloga ne znam. Ali evo upozoravam samo na to da treba to ujednačiti. Što se tiče postupka imenovanja predsjednika sudova htjela bih još nešto reći, rekao je ministar sad da je nadopunio razloge zbog kojih predsjednik sudova može biti razriješen. Dakle, da se vidjelo u praksi da stanje na sudu nije dobro ali da nema temelja zakonskog za razrješenje predsjednika. Da, hoću reći ovo je sve sve napredak. Nekad smo imali davno Zakon o sudovima u kojem apsolutno nikakvog, nikakvog nije bilo mogućnosti nikakvog razrješenja pa smo imali strašnih slučajeva strašnih ponašanja predsjednika sudova, a nismo imali temelja zakonskog. Evo onda smo to tada rekli ako vrijeđa vrijeđa ugled suda ali ovo je sad razrađeno. Mislim da to nije loše i da je dobro. Upozoravam, kao što sam to i na odboru upozorila, da ova stipulacija u članku 19., odnosno u članku 85. osnovnom a koja glasi kada se ne ostvaruje program rada izložen u postupku imenovanja da bi tu ipak trebalo reći ne svojom krivnjom ili ako ne postoje objektivne okolnosti. Nešto bi trebalo jer ovako jasan izričaj kaže razriješit će ovaj da će DSV razriješiti, će ako ne ostvaruje program, onda ispada da on ukoliko ga ne ostvari mora bit razvišen, a možda će se to dogodit da ga nije mogao ostvariti uz najbolju njegovu volju i trud, da nije mogao iz nekih objektivnih razloga. Jer primjerice nije bilo dovoljno sredstava proračunskih za izvršenje tog programa i tako dalje. o mobilnosti sudaca smo rekli, o oslobađanju od obveza obavljanja sudačke dužnosti to je također dobro obzirom da vidimo da je i po onim izmjenama zakona i po donošenju Zakona od državnom sudbenom vijeću zaista članovi, predsjednik imaju sve više i više dužnosti i ovu odredbu je trebalo ugradit u zakon. Prema tome i hvala i hvala što ste, niste izbrisali odredbu stavka 2. jer mislim da je to dobro za funkcioniranje Državnog sudbenog vijeća, pa i Državno odvjetničkog vijeća mandat bude cjelovit za cijelu tijelo. I na kraju nešto također o jednoj nebitnoj odredbi a koja je izazvala izazvala dosta pozornosti u javnosti, odnosno kod sudaca to su imovinske kartice. Mislim da apsolutno na ovaj način integritet sudaca nije u ničemu ugrožen, dakle ukoliko smo htjeli kao jedno antikoruptivno sredstvo imat uvid u imovinu sudaca onda oni moraju bit, bit javne, tako smo to i rekli zakonom da su javne samo jedno, jedno tehničko rješenje koje je možda sad bilo u podzakonskom aktu ugrađeno u zakon. Dakle, neće one moć bit predmet trača, kako bih ja rekla, kao što su to često i uglavnom imovinske kartice državnih dužnosnika, Saborskih zastupnika i ministara, da se to uglavnom uzima tako i radi se onda kojekakvi napisi i kombinatorike. U ovom slučaju se to neće moć činiti putem interneta, da svako surfa po tome, nego će onaj tko je zainteresiran imat pravo uvida, obratit će se zahtjevom, neće ga morat obrazlagat zašto, ali će mu morat Državno sudbeno vijeće u roku 8 dana dostavit karticu naravno sa izbrisanim onim osobnim podacima kako je to već propisano. Evo, iz tih razloga mi ćemo ovaj zakon ovaj zakon podržati, a ono što sam još htjela pitat ministra, šta kaže Europska komisija o ovoj novini između dva čitanja? Dakle, da u postupku imenovanja predsjednika sudova osim mišljenja neposredno, predsjednika neposredno višeg suda, da se traži mišljenje Vrhovnog suda i mišljenje ministra. To pitam iz razloga što je svojedobno bilo velikog nastojanja da se imenovanje sudaca, ali i predsjednika sudova potpuno otkloni i makne od Ministarstva pravosuđa. Ja razumijem razloge zašto bi ministarstvo trebalo biti involvirano, jer se tu ipak rad o sudskom upravo i onoj logistici na kraju krajeva za koju sredstva osigurava

Evo kolegice Lovrin upravo ste spomenuli na kraju jedno od bitnih pitanja, dakle izmjena članka 83. poznavajući koliko se inzistiralo u kontekstu pregovora oko poglavlja 23. upravo na ovoj koncepciji da se suci imenuju na neki način od svojih, jel dakle da

medijskih natpisa, komentara koji problematiziraju bodovanje razgovora kod intervjua. Mislim da je ovo što ste predložili, obrazloženje jako dobro da se suzi taj kanal nekakve arbitrarnosti. Ja sam pripremajući se za ovu točku dnevnog reda pročitao članak u jednom tjedniku danas, da ga ne citiram koji je, da ne radimo marketing, ali zaista nabrajaju nevjerojatan broj slučajeva gdje se prema ovome što tu piše čini gotovo na način da je intervju bio taj koji je mogao utjecati na konačan rezultat pri odabiru pojedinih kandidata za različite sudova, i u različitim gradovima. Tako da se čini da je tih 20 bodova relativno malo u smislu ukupnog broja bodova, ali je očito utjecalo, što ste vi sami rekli, na nečije karijere, na nečije planove, na nečije sudbine. Nema idealnog sustava, eliminirajte intervju u cijelosti isto nije dobro, jer nije uzelo da ove neke druge stvari stavljate u smislu fizičke sposobnosti, zdravstvenoga stanja itd., sve to ima ima svojih razloga. Ali ono što bi me zanimalo, da li postoji jedna objektivna analiza ministarstva, koliko je bilo tih "problematičnih situacija" ili to ostaje sve ovako na razini tihih patnji, i komentara i sličnoga. To je ono što ostaje malo u zraku kao jedna neugodna situacija pri važnom procesu imenovanju sudaca. Hvala. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Ingrid Antičević-Marinović, izvolite kolegice. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo, ovim paketom zakona koji kolokvijalno nazivamo pravosudni, raspravljamo ovako obnoć, tako nekako uvijek godinama nas dopadne sasvim slučajno da raspravljamo o tim zakonima u ovo opskurno doba, ali zakoni su svijetli, oni svijetle, svi smo rekli i donest će jedno novo svjetlo u radu i transparentnosti pravosuđa koje građani toliko očekuju. Očito je da ovim prijedlogom zakona ministarstvo vlada u cjelini a i mi vidim da se oko toga slažemo donosimo jednu pomoć koja je potrebna sucima, pogotovo sucima koji rade u državnom sudbenom vijeću. Potrebna im je pomoć da te njihove odluke vrlo važne odluke, najvažnije odluke koga će oni primiti u svoje redove, koga će unaprijediti i koga se moraju riješiti i koga se moraju riješiti, kome se kako je izabran, na koji način je izabran tako će se i ponašati, takve će i odluke sud donositi. I to vidimo to točno možemo pratiti od potrebične one slavne komisije pa do dana današnjega. Mnogi su suci naučili se da toliko kreativno tumače zakon da to više nema veze sa izvornim tekstom iako zakon ne treba nikakvo posebno tumačenje osim jezičnog tumačenja. Pa evo svoju raspravu počet ću time kako bi se osvrnula na ove neke nedoumice koje ponovo izazivaju neki prijepor kod sudbene vlasti odnosno jednog djela pripadnika sudbene vlasti. U jednom engleskom pabu sjedilo je jedno društvo, došao je jedan čovjek i kaže častim vas pićem. Čovjek koji je sjedio u kutu pobunio se, jel ti znaš tko sam ja. O čemu ti ja, ništa nije bezazleno, samo častim. Jel ti znaš tko sam ja? Ja sam engleski sudac. Engleski sudac ne dozvoljava da ga itko počasti pićem. Dalje, bila sam u prilici da pitam upravo kako engleski sudac, odnosno koliko je norma engleskog suca. Nisu razumjeli koliko sudac mora riješiti predmeta, ponovno nerazumijevanje. Iz trećeg pokušaja oni odgovaraju kod nas to nema, sudac riješi predmeta koliko može, a on riješi zaista koliko njegove intelektualne i fizičke snage to dozvoljavaju a to je najviše što može. Ponekad je to samo jedan jedini predmet al onda je to predmet od tisuća i stotina možda tisuća stranica. Dakle on ne izbjegava svoju dužnosti, on joj radosno se priklanja. On ne govori ja nisam nadležan ili to je ovaj sud ili drži u ladici. E zato engleskog suca kad biste pitali da pokaže ili tražili od engleskih sudaca da pokažu svoje imovinske kartice digla bi se revolucija jer bi to za njih bila uvreda. Međutim mnoge zemlje imaju sasvim, a i oni sada već imaju probleme, ja mislim da će morati pogotovo sa nagomilanim predmetima. To je bilo nekada naravno da vjerojatno je tu bilo pupolja u tom žitu, ali to se nekako klasje talasalo i bilo nam je nekako svima uzor. Danas toga više nema, mnoge zemlje su prisiljene. Jednostavno svaku vlast kontrolirati. To jednostavno javnost hoće. Svaka vlast je sumnjiva. Vlast nije optuženik, optuženiku netko drugi utvrđuje krivnju. On nije prisiljen ništa dokazivati, al vlast svaka je dužna tumačiti i obrazlagati svoje odluke i zato ono što je najspornije, što je izazvalo čak i reakcije Bruxellesa šta se to kod vas događa, kako to neki koji su napisali odlično ili dobili najveći broj glasova odnosno bodova prilikom nečega što je najvažnije, izrada sudske odluke i obrazloženje, pa što mene briga kako se sudac, je li vješt u nečemu, kakvu politiku tumači, kako ima odnos prema ovo, kako se on verbalno izražava. Najbitnije je kakvu je on odluku donio, da je odluku donio na temelju zakona i da ju je razorno obrazložio. E ali takvih bilo ne nemali broj slučajeva da su takvi otpadali i normalno je da to izazvalo revolt. Ne samo da je to uzbudilo one kandidate koji pretendiraju na određenja mjesta nego da je to u cjelini uznemirilo svekoliku javnost i dodatno narušilo ugled te visoke institucije. Dakle, mi tražimo odnosno Državnom sudbenom vijeću treba dati odlične, dobre mehanizme da izabere najbolje moguće, ne one koje se njemu sviđaju ili su mu prilikom tog prvog susreta simpatični ili manje simpatični. Dalje, ne samo kod tog bodovanja, mislim da je nađena prava mjera. Ako zaista je netko toliko nesposoban da se verbalno izražava e onda to će suci, odnosno članovi Državnog sudbenog vijeća biti dužni obrazložiti jer sve je dobro što se dobro obrazlaže. Nadalje, postupci pred Državnim sudbenim vijećem, oni su nekada bili kad je tek formirano tek Državno sudbeno vijeće, bili su iznimka, sada je Državno sudbeno vijeće počelo je raditi, tih postupaka ima sve više, to ne znači da ima možda sve više kršenja ali oni preuzimaju tu svoju dužnost za koju su se toliko borili da sami o tome odlučuju. Međutim to je još uvijek nedostatno dojam, stječe javnost dojam da se mnogi ponašaju konformistički. Nedavno je odnosno prije nekoliko mjeseci, za nekoliko sudaca, pravosudnih dužnosnika koji su se pojavili pred Državnim sudbenim vijećem, koji su kasnili u svojim odlukama, dakle odlukama da ne govorimo o drugim radnjama koje su trebale biti provedene u postupku, a nisu, samo se računa od donošenja od zaključenja rasprave a koliko je godina ili desetljeća prošlo, to se nije ni računalo. Zakasnili su prema građanima 50 i nekoliko godina. Dobili su po od strane javnosti ne baš adekvatne sankcije. Međutim, nismo mi ovdje da sudimo oko tih sankcija ali nešto što mi moramo ovdje čuvajući državni fiskus od zadnjih desetak godina Hrvatska je presudama suda u Strasbourgu osuđena da plati ogromne iznose zbog nerada i neadekvatnog rada sudbene vlasti. Dakle država plaća ne oni. U 44 slučaja e sad tu je i odgovornost izvršne vlasti. Lijepo stoji u zakonu, Zakonu o sudovima da kad sudac grubom greškom dakle svojom krivnjom prouzroči štetu stranci pa zbog toga država mora odgovarati jer mora nadoknaditi štetu takvoj stranci bilo izravno bilo da nam takve pljuske dolaze iz Europe, e onda bi trebalo pokrenuti postupke za naknadu od takvih pravosudnih dužnosnika. Pa se postavlja pitanje u koliko je to slučajeva učinjeno. Dakle svi mi moramo i taj neugodni dio odgovornosti jer nije to baš ugodno jel, i nije sucima ugodno suditi svojim kolegama, nisu to ugodne dužnosti ali oni su te dužnosti tražili, prema tome moraju ih preuzeti. Bilo je dosta ovdje govora o tome da nažalost ima slučajeva da su suci obolili. Ja vjerujem da mnogi su obolili da više nisu ni sposobni obnašati dužnost, prema prema njima treba biti obziran ali treba zaštititi i sudbenu vlast i zaštiti građane. Mislim da nema nikakve dileme da se posebno opravdava takvo unošenje i razrada takve situacije u ovom Zakonu o Državnom sudbenom vijeću jer na to upućuje izravno odredba članka 123.našeg Ustava koji kaže da je sudačka dužnost stalna ali da će sudac biti razriješen sudačke dužnosti pa između ostalog izravno se navodi, ako trajno izgubi sposobnost obavljanja svoje dužnosti. Prema tome to je izravno uporište u našem Ustavu. Ali jednako tako kada se govori o sudačkoj odgovornosti o kojoj raspravlja i meritum donosi samo Državno sudbeno vijeće, govori upravo o tome kako su suci, članak 122.stavak 2., kako suci ne mogu biti pozvani na odgovornost za izraženo mišljenje ili glasovanje pri donošenju sudske odluke. E sada slijedi ono, osim ako se radi o kršenju zakona od strane suca koje je kazneno djelo. zato ja ponovno apeliram da je nama nužno jer na to Ustav govori, Ustav nije izbrisao tu odredbu kada je nama '96.godine nestalo iz Kaznenog zakona, slavnog, "slavnom" kao što se pomoću tog zakona dešavala otimačina državne imovine jer tobože nema više društveno, društveno je bilo nešto prokleto, ismijano. Pa vidi kakva društvena imovina. Najprije je trebalo ismijati nešto kako bi se prigrabilo … /Upadica: Vrijeme kolegice./ … Evo, i zato je nama poštovani gospodine ministre nužno radi čistoće sudaca i zaštite njihove od šikanoznog postupanja kazneno djelo kršenja zakona od strane suca potpuno na tragu Ustava. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. I zadnji prijavljeni Draženko Pandek. Izvolite kolega. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče, ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Dakle ovo je jedan od niza zakona koje je Ministarstvo pravosuđa uputilo u proceduru, a koje će uvjeren sam bitno pridonijeti sređivanju stanja u pravosuđu i koje će poboljšati efikasnost sudova. Mislim da toj tvrdnji pridonosi i činjenica da su svi klubovi zastupnika do sada podržali ovaj prijedlog. čak nema ni kolege Vinkovića da kritizira pa mislim da je to izuzetna potvrda da je ovaj zakon izuzetno dobar. Na raspravu o ovom zakonu potaknule su me doduše određene primjedbe koje su se mogle čuti kroz medije i kroz javnu raspravu o ovom zakonu pa se i ne bih toliko osvrtao na ostale odredbe ovog zakona koje su smatram dobre i koje nisu izazvale neke polemike, nego na one u vezi kojih sam čuo određene primjedbe. Prva primjedba je bila o načinu bodovanja kandidata za sudačku dužnost. Već je bilo govora o tome da smo u medijima nažalost mogli pročitati brojne kritičke osvrte upravo na način provedbe tog usmenog ispitivanja kandidata, pa smo tako mogli doznati da su se postavljala pitanja koja nemaju nikakve veze sa stručnošću i radom kandidata. Kroz medije su se provlačile insinuacije o biranju sudaca na temelju rodbinskih i prijateljskih veza ili pak o promicanju sudaca na temelju tih veza. Takvi navodi i uporište su nalazili u činjenici da su određeni kandidati za koje se ustanovilo da su u određenim vezama sa utjecajnim osobama manje dobivali na temelju bodovanja njihovog dosadašnjeg rada ali su prestigli druge kandidate upravo na temelju bodovanja usmenog usmenog razgovora. Naravno da te sumnje uopće ne moraju značiti da su te osobe izabrane zahvaljujući vezama s utjecajnim osobama, da su bile privilegirane ali je zbog dosadašnjeg načina bodovanja mogla biti bačena sjenka sumnje na te odluke što svakako nije dobro. U raspravi po odborima je bilo istaknuto da se može dogoditi da pojedini kandidati nema svoj dan zbog umora, treme, možda bolesti da uslijed tih okolnosti povuče slabije rezultate na usmenom razgovoru. Stoga bih podržao prijedloge da se u budućnosti u daljnjim promjenama i poboljšanjima ovog zakona manji bodovni značaj dade tom usmenom razgovoru ili da se bar u određenoj mjeri taj razgovor u smislu da se unaprijed odredi bar dio pitanja koja će se postaviti svim kandidatima i da određena pitanja nose unaprijed određeni broj bodova. Upravo zbog tog razloga bih pohvalio rješenje da odluka o imenovanju sudaca sada mora biti obrazložena. Vjerujem da će upravo to pridonijeti rješavanju prijepora u svezi imenovanja, a nadam se da će buduća rješenja ukoliko potvrde prakse to pokažu biti prema rješenju koje sam sugerirao. Druga odredba koja je potaknula određene polemike je ona o pravu DSV-a da odredi da se sudac podvrgne prosudbi njegovih tjelesnih i duševnih svojstava ako iz ponašanja sudaca ili njegovog odnosa prema radu dakle proizlazi sumnja na trajni gubitak sposobnosti za obnašanje sudačke dužnosti. Mislim da je ova odredba predvidiva posljedica činjenice da se sudačka dužnost obavlja trajno. Jednostavno mora se DSV-u dati instrument da ustanovi da li određeni sudac zbog tjelesnih i duševnih prepreka može obavljati svoj posao jer ukoliko to nije slučaj da postoje tjelesne i duševne prepreke, sustav je eto do sada bio nemoćan, nije se gotovo ništa moglo učiniti i stoga smatram da je ova odredba dobra i nužna. Istina je da je ova mogućnost mogla hipotetski biti zloupotrijebljena, ali tu bi lijek mogao biti ono što je već u nekoliko navrata predloženo, dakle da i predsjednik DSV-a podnosi izvješće Saboru i rješenje u tom smjeru bih i osobno podržao. Još jedna odredba koja je izazvala polemiku je odredba članka 55.a prema kojem kandidati za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji su podnijeli prijavu za oglas, a nisu dakle pravosudni dužnosnici, pristupaju provjeri znanja Osobno mišljenja sam da bi uvjet za izbor trebao biti jednak za sve, pa eto smatram da bi obveza pristupanja provjeri znanja trebala vrijediti za sve ili za nikoga. Mislim da bi tome bilo u potpunosti zadovoljeno ono načelo jednakosti svih pred zakonom. Inače osobno podupirem načelno čim veće objektiviziranje svih natječaja i zastupam načelo da objektivna provjera znanja bude obligatorna kod imenovanja na čim veći broj dužnosti položaja bez razlike dakle da li se radi o sucima ili drugim osobama. Pohvalio bih odredbu koja kao razlog za pokretanje stegovnog postupka određuje situaciju koju sudac bez opravdanog razloga bitno odstupa od onog redoslijeda zaprimanja predmeta predmeta u sudu rad, odnosno da ne vodi računa o njihovoj hitnosti. Iz prakse znamo da je često činjenica da određeni predmeti ne budu riješeni godinama jer u njima nije provedena niti jedna parnična radnja ili pak da određeni kazneni predmeti odu u zastaru zbog upravo nepostupanja suda ili pak da određeni predmeti budu riješeni prije i daleko brže od predmeta koji su već godinama u radu, a istog su ili manjeg stupnja složenosti. Primjedbe na takvo postupanje su bile pogotovo česte rekao bih kod Upravnog suda, bar koliko ja imam saznanja. Ovo je izuzetno bitna odredba koja bi dakle trebala pridonijeti boljem i efikasnijem radu, ali i suzbijanju mogućnosti korupcije. Osobni bih volio da se uspostave mehanizmi kod kojih bi se reagiralo kod svakog slučaja, dakle kod svakog slučaja kad je neki predmet naprasno, značajno preskočio svoj redoslijed rješavanja bez nekog opravdanog razloga. Kod svakog takvog slučaja uspostavio bih osobno obvezu suca da takav slučaj posebno obrazloži. Evo završno mogao bih reći da je većina drugih odredbi ovog zakona čega smo se već složili usmjerena na postizanje efikasnijeg i boljeg rada kako DSV-a, tako i sudaca i pridružio bih se podršci donošenja ovog zakona. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Ovime smo završili. Ministre završno? Izvolite. Hvala lijepa. Ne bih ali eto bilo je par pitanja pa. Prvo kodeks, spominjao se u više navrata, dakle kodeks ima svoju ulogu zato što sudačka vijeća prilikom davanja prosudbe o napredovanju sudaca pa i za predsjednike suda upravo vode računa o kodeksu, dakle njega treba zadržat i on ima svoju ulogu. Nismo ga htjeli zadržat kao stegovno djelo jer je preneodređen i spada u jednu ovu sferu potpunog internog ja bih rekao uređenja sudbene vlasti. Zato je kodeks. Amandman na liječnički pregled, na izričaj, apsolutno prihvaćamo. Ja zahvaljujem na ovoj intervenciji da ga promijenimo u 2. stavku, amandman Odbora za zakonodavstvo. Eto ja ću reći zašto smo šetali u tome kao što ste rekli, zato što je DSV tražio drugi izričaj. Mi smo krenuli s liječničkim , nama se činilo logičnije, oni su došli i rekli dajte nam ovu odredbu. Rekli smo ok, vi uređujete, vraćamo se natrag. Zašto uopće procjene jer ste rekli da i dosad postoji to kao osnova za razrješenje. Zato što nismo imali mehanizma što ako se netko ne podvrgne procjeni. To vam je ono što je bitno. Vama nije problem kad vi imate tu procjenu, ja pretpostavljam da nije DSV-u ali što, ja se neću podvrgnut, ne može mi nitko ništa i vi zapravo imate pat situaciju. Zato smo ovo uveli, jer ona odredba bez ove ne znači ništa. Kod izričaja razriješit će zbog neprovođenja programa, imamo i druge izričaje, razriješit će zbog ovog i zbog onog i praksa DSV-a dosad je bila da ona uvijek uzima u obzir naravno kako su objektivne okolnosti, kao i svugdje kod svakog postupanja uostalom. Ako bude problema tu promijenit ćemo, zasad ne interveniramo. Što se tiče mišljenja komisije o mišljenju, dakle mišljenje smo uveli, ono nije obvezujuće, dakle ono je jedno izuzetno blaga forma, čak smo rekli ovo je i konstatirano imamo i šutnju administracije, znači ako ga ne damo smatra se da je pozitivno. Dakle mišljenje ministra pravosuđa ne obvezuje ni na koji način DSV. Mi smo sve ove zakone preveli i poslali, na ovu odredbu nismo imali primjedbe, znači na ovo unošenje mišljenja jer je očito procijenjeno da ona ne znači zadiranje u ovlasti DSV-a, one koje su ustavne, da samostalno bira. To je nešto što može samo pomoći u izboru, prilikom odluke o izboru. Ja ću vam reći da sam kao ministar sretan što nemam u jednu ruku ovlast biranja predsjednika, to nije lako radit, nemamo kapacitet i i razrješivanje, možda još gore, ali u drugu ruku prije ili kasnije ili će stvari profunkcionirat ovako kako su postavljene ili će kroz određeni broj godina trebat o tome razmišljat. to nije nešto što je otvoreno, ali gledajte to je uprava. Uprava mora nekom odgovarat za ono kako radi i kako provodi program, odgovara Mi smo malo otišli tu u jedan ekstrem jer smo zapravo upravljanje sudom i kontrolu da li netko dolazi na radno mjesto u određeno itd., znači da li se obavljaju redovne funkcije od kadrovskih nadalje, …, ali dobro, tu smo gdje smo. Za intervju bodovi, analiza, nemamo je jer mi ne sudjelujemo u tome ni na koji način, mi nemamo uopće obavijesti o tome kao Ministarstvo, dakle to radi DSV. Kome, kako daju, tko se žali, tko ne, mi to ne znamo. Ali postoji jedna druga stvar, tako smo napravili sistem, postoji jedna druga stvar zašto mi nismo išli ni gore ni dole, a to je zato što smo očekivali da će nam i zato sam rekao da me na početku žalosti zašto se rasprava o svemu ovome od strane sudbene vlasti pretvorila u kartice ovo izvješće i ne znam više što je treće – imunitet. To je nešto što prosječnog suca uopće ne zanima. Određeni ljudi tamo su usmjerili raspravu o tome i izbjegli smo raspravu o ovome. Mi smo očekivali da će nam sudbena vlast, Udruga hrvatskih sudaca, opća sjednica Vrhovnog suda ili netko drugi ako ima problem sa bodovima ukazat na to. Međutim, mi osim individualnih nekakvih, znate kad vam netko piše pritužbu o kojoj mi ne možemo uopće ništa, nemamo ništa. I onda smo rekli zašto ćemo mi intervenirati u tih 20 bodova kad je svima to dobro. Svi se žale, a svima je dobro, svi šute. Pa nećemo ni mi intervenirati. Mi smo rekli, mi ćemo uvest obrazloženje kao što smo rekli jer je ono korektno, ono je transparentno. A ako se hoće intervenirati to moraju prvenstveno ciljat ljudi na koje se to odnosi. Njima očito odgovara ovaj sistem. Jer individualno svi se žale, pišu itd. ali službeno svi šute. Dakle, to je jedan sustav koji je očito dobar. E zato nismo išli ni dolje ni gore, samo smo uveli obrazloženje. Evo hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama ministre. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.